da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 130 narodnih poslanika.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287?Reč Dame i gospodo narodni poslanici, u svetlu ovih najava da će doći do provetravanja u redovima vladajuće stranke posle sledećih izbora, da će neki koji nisu radili kako treba ostati bez svojih pozicija, da će biti kažnjavani za nešto u proteklom periodu što nisu poštovali, obećanja koja nisu ispunili, da bi se sad to promenilo u odnosu na ustaljenu praksu i da bi se pokazalo da to nije samo jedan od marketinških trikova vladajuće stranke pred izbore da od svega toga na kraju nešto bude, ja upućujem pitanje i predsedniku Republike Srbije i predsedniku Vlade Republike Srbije – kada će biti smenjen ministar zdravlja Zlatibor Lončar?Podsetiću vas, Zlatibor Lončar je jedna teško kompromitovana ličnost. U javnosti postoje spekulacije kako je

Aleksandar Vučić je više puta rekao da ni on sam ne zna gde odlazi 25% sredstava koji su odvojeni za zdravstvo, da to nestaje u raznim koruptivnim aferama i kombinacijama.Podsetiću vas samo na procenu da oko milion evra za Klinički centar u Nišu je bilo plaćeno više, da se ne zna gde je taj novac otišao, a ono što je najveći skandal i da sve ovo stavimo po strani, jeste što je nedavno Zlatibor Lončar pokušao da podeli srpski narod i kritikovao sve koji dolaze iz Crne Gore, kao da u Crnoj Goriživi neki drugi narod.Dakle, narod.Dakle, sam je dao sebi za pravo da ocenjuje kakav je to jezik kojim pričaju Srbi u Crnoj Gori, još rekao da to nije srpski i onako previše autokratski se poneo i naredio da ukoliko neko želi da radi u institucijama zdravstva Republike Srbije mora da nauči prvo srpski jezik, misleći pre svega na Srbe koji dolaze iz Crne Gore.Ja upućujem pitanje, u ovom vremenu kada je očigledno da je srpski narod u Crnoj Gori ugrožen, kada se više od 200.000 ljudi okuplja širom Crne Gore, protestvujući ne samo zbog Srpske Pravoslavne Crkve, nego i zbog osećaja ugroženosti i netrpeljivosti koji postoji, a emituje ga režim Mila Đukanovića, koji želi da iz Crne Gore iskoreni sve srpsko, da li treba Vlada Republike Srbije i njeni predstavnici da izražavaju otpor prema Srbima u Crnoj Gori ili treba da urade sve što je u njihovoj moći da im se pomogne na svaki mogući način? Da li su Srbi samo oni koji žive u Srbiji ili su Srbi i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori i širom zemalja bivše Jugoslavije? Šta to znači? To je u očiglednoj koliziji sa onim što predsednik Republike pokušava da radi sa tim sretenjskim okupljanjima svih Srba iz regiona itd.Da itd.Da li Zlatibor Lončar ima podršku za ono što govori i za sve te gluposti koje smo imali prilike da vidimo pre nekih sedam dana?Dakle, to je protiv srpskih nacionalnih interesa. Vlada Republike Srbije treba da bude posvećena očuvanju Srba, ma gde oni živeli, kao što smo imali prilike više puta da čujemo, a da se odlučno pokaže da se takvi stavovi, da li su nepromišljeni ili su samo glupi, ne podržavaju, i da konačno počne neko da snosi odgovornost za ono što radi i govori.Dakle, govori.Dakle, da se smeni Zlatibor Lončar i da se prekine sa takvom praksom, a Vlada Republike Srbije da uradi sve što je u njenoj moći na svaki mogući način da pomogne srpski narod u Crnoj Gori, pa i da promeni tu retoriku koju smo videli da koriste pojedini ministri. Poštovana predsednice, poštovane kolege narodni poslanici, danas bih postavila pitanje Vladi i ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.U poslednja dva meseca, naročito u decembru i januaru, smo gotovo svakodnevno bili suočeni sa problemima zagađenja vazduha, a kao glavni zagađivači su bili označeni saobraćaj, veliki broj ložišta koja koriste ugalj ili naftne derivatel Izduvni gasovi iz dizel motora, kojima smo izloženi, sadrže čađ i druge mikro čestice koje predstavljaju visok rizik po zdravlje stanovništva, naročito za respiratorne organe i izazivaju brojna teža oboljenja što pokazuje i brojna istraživanja u Evropi i svetu.U vezi sa tim, problem je moguće rešiti na više načina. Jedan od njih je da se iz saobraćaja polako isključuju automobili čiji su motori na dizel gorivo, to su evro 2 i evro 3. Jedna od podsticajnih mera koju je Vlada predložila prošle godine jeste za nabavku taksi vozila koja će subvencionisati ako su najmanje evro 6 hibridna ili na električni pogon.Ovde treba obratiti pažnju da poslovne banke nažalost teško daju kredite paušalno oporezovanim licima. povećavaju se plate i zaposlenost, još uvek građani nemaju uslove za nabavku novih automobila koji koriste ove tipove motora, koji mnogo manje zagađuju okolinu.Istovremeno, javni prevoz je veliki zagađivač, tako da je i tom delu potrebna intervencija države. U tom smislu, postoji i alternativna rešenja koja bi podrazumevala veće i brže efekte. To je veće korišćenje vozila na električni pogon, kao što su trolejbusi i tramvaji i naravno kod ovog vida saobraćaja korišćenje kvalitetnih pogonskih sistema. Jedan od vidova bi bio i prirodni gas koji je čistiji izvor energije i ne zagađuje okolinu.U vezi sa svim tim, želim da pitam Vladu i ministarku saobraćaja, da li se možda priprema neki dokument koji bi se u cilju zaštite zdravlja stanovništva i životne sredine, predvideli noviji oblici pogona motornih vozila, kao što su struka i zemni gas? naći model i način na koji bi se stimulisali vlasnici automobila da pređu na korišćenje gasa? Tu mislim na podsticajne mere države, odnosno subvencije koje bi se odnosili na instaliranje i na sertifikate za korišćenje gasa, a doprineli bi smanjenju emisije izduvnih gasova i zdravijoj životnoj sredini. Zahvaljujem. nekoliko dana u Zrenjaninu je uhapšeno, odnosno privedeno nekoliko lica u vezi sa skandalom i malverzacijama sa izgradnjom fabrike vode, čime je samo potvrđena agonija koja u ovom gradu traje već godinama. Ne kažem da to nije stari problem koji već dugo godina nije rešavan, ali je aktuelna vlast obećala da će taj problem rešiti svečano, uz dosta pompe puštena je u rad, odnosno otvarana, odnosno polagan je kamen temeljac za izgradnju fabrike vode i prečišćavanje vode u Zrenjaninu. To je najavljeno i slavljeno kao velika i uspešna strana investicija. Kao i obično, kada takva strana investicija propadne, onda nema reflektora, niti specijalnih emisija kao kada se otvara ili kada se polaže kamen temeljac.Poenta je u tome da, bez obzira koliko su građani Zrenjanina željni pravde po ovom pitanju i utvrđivanja odgovornosti, isto tako, odnosno još mnogo više od toga željni su konačno da imaju ispravnu vodu.Dakle, moje pitanje ide na adresu Ministarstva ekologije, Ministarstva građevine i Ministarstva unutrašnjih poslova u vezi i sa ovim hapšenjima, ali i u vezi, pre svega, dakle činjenica i informacija oko te investicije, u kakvom je ona stanju, da li je to definitivno propalo ili postoje pokušaji da se taj projekat izgradnje fabrike vode obnovi u ovom ili nekom drugom adekvatnom obliku. Dakle, apsolutno je skandalozno da grad, ma i da je najmanje selo, ali grad takve veličine kao Zrenjanin godinama ne može da pije vodu, da nema pijaću vodu, a da istovremeno, evo, prvi put sada su neki ljudi privedeni i biće pozvani na odgovornost.Ono što većina, dobar deo građana Zrenjanina i oni koji su upućeni u situaciju misle jeste da se tu kola neopravdano lome na lokalnim na lokalnim igračima, koji jesu neposredno odgovorni jer su potpisnici tog projekta, očigledno propalog projekta izgradnje fabrike vode, ali je suština mog pitanja da li tu ima elemenata odgovornosti i nadležnog ministarstva koje je izdalo dozvole za tu fabriku, koja očigledno nije ispunila svoju osnovnu funkciju?Konačno, s tim u vezi, zato sam tu i dodatno apostrofirao MUP, da li ima osnova za sumnje, odnosno prijava jednog novinara i sina vlasnika KTV televizije iz Zrenjanina, da je zbog priloga koji je ta televizija, znači KTV televizija iz Zrenjanina, emitovala o hapšenjima i problemu sa fabrikom vode, da je dobio pretnje od bliskog rođaka i člana porodice porodice aktuelnog zrenjaninskog gradonačelnika? Dakle, prosto želim informaciju o tom slučaju, da se ne bi ponovio ono sa novinarem Ivanovićem iz Grocke, ili nešto slično, ili ne daj Bože još gore.Moje predsednika Vlade, odnosno predsednice Vlade i predsednice, odnosno predsednika Skupštine Republike Srbije, a tiče se zaključaka koje je juče usvojila Skupština Republike Srpske, odnosno Narodna skupština Republike Srpske, a u vezi sa antidejtonskim delovanjem Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Poznato je da je poslednja u nizu skandaloznih odluka Ustavnog suda BiH pokušaj da se poljoprivredno zemljište Republike Srpske prevede u vlasništvo Bosne i Hercegovine. Nagoveštava se da je to samo uvod, da će sledeći korak to biti sa vodama, šumama i na taj način se menja dejtonska struktura Bosne i Hercegovine i, da to kažemo prosto srpski, urušavaju institucije i nadležnosti, pa dovodi u pitanje i samo postojanje Republike Srpske, odnosno ono se svodi na neku vrstu fikusa ili folklorne tvorevine.U tom svetlu je Narodna skupština Republike Srpske usvojila osam tačaka vrlo oštrih i vrlo rezolutnih, koji ne ostavljaju prostora dvosmislenim tumačenjima, u kojima između ostalog stoji da je narušen Dejtonski sporazum odlukom Ustavnog suda BiH i sam Ustav BiH i da stoga Skupština Republike Srpske obavezuje sve institucije Republike Srpske da ne prihvataju i ne sprovode bilo kakve buduće antidejtonske i nedemokratske odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH. Ovlastili su, odnosno naredili predstavnicima Republike Srpske u zajedničkim organima da tu odluku Skupštine Republike Srpske sprovode.Moje pitanje je da li smatrate, s obzirom da je Srbija potpisnik i garant Dejtonskog sporazuma, da li ima osnova da i Narodna skupština Republike Srbije i Vlada Republike Srbije na neki način podrže ovu inicijativu Narodne skupštine i pridruže se zaključcima Skupštine Republike Srpske? Hvala. **Maja Dame i gospodo narodni poslanici, prvo pitanje vezano za informisanje je za Ministarstvo kulture i informisanja, da nam dostave odgovor ako je to moguće, ko stoji, ko finansira emisiju, odnosno seriju kolege poslanici, ja sam upozorio još pre godinu dana da će u izbornoj kampanji koja sledi i u predizbornom procesu strana N1 televizija, zajedno sa Nova S, dakle, to su Šolakovi i Đilasovi kanali, kreirati na određeni način političke prilike u zemlji. Serija „Vladalac“ to pokazuje. Imajući u vidu da se N1 televizija finansira od pretplate SBB čiji je vlasnik, odnosno SBB je vlasnik N1 televizije, to su za mene javna sredstva, želim da znam ko finansira film koji ide na N1 televiziji ili serija „Vladalac“? Ko to finansira?Da li se to finansira od pretplate građana SBB-u ili se finansira od strane Baškim Ulaja, vođe tropoljske mafije, za koga smo utvrdili da je finansirao urednika ili direktora, kako se to zove, Jugoslava Ćosića?Dakle, da li je to naručeno, s tim u vezi možda i službe treba da odgovore, od strane albanske mafije, albanskog rukovodstva itd, da se emisija „Vladalac“ emituje, čini mi se, četiri sata na programu N1 televizije koja je, sem što je neregistrovana luksemburška strana piratska televizija, postala na određen način i neregistrovana politička stranka koja, sem sebe, još u 99% programa prikazuje ove propalitete iz Saveza za Srbiju?Takođe, vezano za informisanje, da nam gospodin Bujošević, zvani Žuti Bujke, odgovori po kom kriterijumu se političari, s tim u vezi i narodni poslanici, pozivaju u informativne političke emisije RTS-a koja je javni servis, koji pripada, recimo, meni koliko i gospodinu Vukadinoviću? Kako je moguće da, verovatno zbog pitanja da mi odgovori za poslove između RTS-a i Đilasa, gospodin Bujošević svojevrsno izvrši cenzuru, da mi otkažu emisiju početkom novembra 2018. godine, jedinu u kojoj sam uživo pozvan da gostujem i to na zahtev opozicionih političara? Koji su kriterijumi prilikom gostovanja?Kako je moguće da neko za tri godine gostuje već šesti put uživo na RTS-u, a da ja kao najaktivniji poslanik za osam godina nisam bio ni jednom? Da li se to sprovodi cenzura prema određenim narodnim poslanicima, je ona vezana za političke stranke, a s tim u vezi indikativno da, recimo, ja kao predsednik jedne stranke od 1990. godine ne mogu da gostujem na RTS-u, a neko ko predstavlja samog sebe ovde, ko nema političku stranku, ko nema čak ni poslanički klub, ne možemo da utvrdimo koga predstavlja ovde, kaže da predstavlja samog sebe, kako taj neko može pet-šest puta da gostuje?Poslednje moje pitanje je vezano za Ministarstvo za regionalni razvoj. Kada će mi konačno gospodin Krkobabić dostaviti spisak zadruga? Ovo je četvrti put da postavljam to pitanje. Insistiram na tom odgovoru. Koliko i koje zadruge su dobile sredstva? Koji su njihovi matični brojevi? Koja su sedišta? I kolika su finansijska sredstva pojedinačno dobili?Postoje indicije, a građani nam se obraćaju sa sela, da se zadruge finansiraju suprotno zaključku Vlade, odnosno tamo gde su aktivni i gde postoje ne dobijaju sredstva, nego se veštački osnivaju nove zadruge, i to od građana koji nisu meštani tog sela i te opštine, nego fiktivno osnivaju zadruge i dobijaju višemilionska sredstva.

Zahvaljujem, predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, imam dva poslanička pitanja koja na prvi pogled nisu formalno povezana, ali suštinski i te kako jesu.Prvo jesu.Prvo pitanje je upućeno posebnom Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, a u vezi jednom od najmonstruoznijih objava na Tviteru u kojoj se na najogavniji i najodvratniji način vređa ćerka Aleksandra Vučića. Naime, da li će Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal pokrenuti postupak i istragu povodom ovog do sada najgnusnijeg i najmorbidnijeg napada na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu?Dakle, tvit je toliko odvratan i ogavan da prosto ne mogu da ga pročitam, ali sam siguran da je javnost, a i Tužilaštvo upoznato sa sadržajem. U pitanju je izvesni Sibin Vukadinović, u javnosti poznat po tome što je blizak saradnik Boška Obradovića. Evo dokaza u tom smislu, ako kamerman može ovo da zumira. Na slici se jasno vide zumira. Na slici se jasno vide Boško Obradović i ovaj Sibin Vukadinović na konferenciji za novinare, ovde u Narodnoj skupštini u skupštinskom holu drže konferenciju za štampu.Zamislite, Boško je ovog ludaka doveo ovde u Narodnu skupštinu i zajedno sa njim drži konferenciju za novinare. Smatram da je potrebno da u ovom postupku Tužilaštvo obuhvati i Boška Obradovića, da se istraži njegova uloga u svemu ovome, pogotovo zato što ovo nije prvi put da bliski saradnici i funkcioneri pokreta Boška Obradovića na najgori mogući način prete i vređaju i Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.Drugo moje pitanje, koje je na izvestan način povezano sa prvim, odnosi se na propagandno smeće koje smo imali prilike sinoć da gledamo na televiziji N1. Oni to nazivaju dokumentarnim filmom, a zapravo je reč o najgoroj, najprimitivnijoj, dakle najprizemnijoj mogućoj propagandi na kojoj bi i Gebels pozavideo, a koja za cilj ima isključivo širenje mržnje prema Aleksandru Vučiću i SNS.Naime, pitanje postavljam Regulatornom telu za elektronskom medije, da li će reagovati na onu besprizornu hajku Televizije N1, a u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija, u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, a na način primeren demokratskom društvu?Ta televizija, sa inače sumnjivom registracijom, sa sumnjivim dozvolama, sa sumnjivim finansijama, koja 24 sata dnevno sedam dana u nedelji vodi kampanju protiv Aleksandra Vučića, sinoć je dostigla svoj vrhunac u širenju mržnje. Ko je sinoć gledao onu prljavštinu, a ja za sebe, evo, javno priznajem da sam mazohista što sam do kraja odgledao onu emisiju, mogao je da čuje neverovatnu količinu laži, kleveta, neistina, poluistina, a znamo da su poluistine opasnije od laži, manipulisanja činjenicama i najgorih mogućih uvreda na račun Aleksandra Vučića: bahat, besprizoran, lažov, despot, destruktivan, toksičan, manipulativan, neuračunljiv, presvučeni radikal, radikalski jurišnik, samoljubiv, populista, radioaktivan, banalan, ratni huškaš, deo nekakve ratne mašinerije, maltene ratni zločinac. Ovo nisu doslovce izgovorili, ali to konstantno nameću kao tezu: huligan, beskrupulozan, patetičan, osion, prevarant. Ovo je samo deo uvreda koje su juče iznosili razni opskurni likovi u ovom nazovi filmu.Novinar u pokušaju Slaviša Lekić, koji se potpisuje kao autor ovog propagandnog smeća, okupio je sve tradicionalne mrzitelje Aleksandra Vučića. Kriterijum mu je bio očigledno samo ko je spreman da što jače i što monstruoznije napadne Aleksandra Vučića na najprljaviji mogući način. Zamislite onu frustriranu Vesnu Mališić koja ovih dana najsnažnije moguće brani i Mila Đukanovića, pa u tom pokušaju da ga odbrani, da mu se dodvori, upoređuje srpsku trobojku sa šahovnicom.Do koje mere to ide? Tu je i onaj pametnjaković, onaj Gavrilović iz onog Birodija koji konstantno deli srpski narod, koji govori i tvrdi kako samo neobrazovani, nepismeni, glupi i ružni glasaju za Aleksandra Vučića i SNS. Tu je i onaj

likova koji inače jedino što znaju i jedino što rade to je širenje mržnje prema Aleksandru Vučiću.Za sam kraj, predsedavajuća, slažem se jedino u konstataciji s početka ovog filma koja glasi – Vučić je lice Srbije. Jeste, Vučić i jeste lice Srbije i zato ga Srbi i vole i glasaju za njega, koliko god vi mrzeli i srpski narod i Aleksandra Vučića. Zahvaljujem.

Dvadeset petog vanrednog zasedanja određen je sledećiD n e v n i r e d:1. Predlog zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište“,2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac-Novi Beograd, između kineske Eksport-Import banke, kao zajmodavca i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao zajmoprimca),4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i Republici Severnoj Makedoniji,5.

Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.Narodni poslanik Vladimir Marinković predložio je da se obavi zajednički jedinstveni pretres tačaka od 2. do 6.Da li narodni poslanik Vladimir Marinković želi reč?

predložio je promenu redosleda tačaka dnevnog reda, odnosno da se Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti vodova razmatra kao druga tačka dnevnog reda.Da li želite da obrazložite? (Ne)Stavljam na glasanje ovaj

redu.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, Igor Jovičić, vršilac dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja, Asja Drača Muntea, vršilac dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja, Tatjana Bojić Jurić, samostalni savetnik i Miloš Gajić, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja.Molim

Zakonom o Memorijalnom centru "Staro sajmište" osniva se ustanova kulture na republičkom nivou, koja bi bila posvećena kulturi sećanja na žrtve i istorijske događaje koji su se desili na prostoru današnjeg Starog sajmišta, odnosno prostoru nacističkog logora "Jevrejski logor Zemun" i "Prihvatnog logora Zemun".Proces izrade ovog zakona je obuhvatio široke konsultacije sa stručnom javnošću, kao i sa predstavnicima potomaka centar "Staro sajmište" će, između ostalog, obavljati poslove prikupljanja, sređivanja, čuvanja, izlaganja, održavanja i korišćenja, stručne obrade, istraživanja i prezentovanja muzejskih, arhivskih i filmskih dokumenata i predmeta. Zatim, obrazovno-vaspitne naučno istraživačke i izdavačke poslove, kao i organizovati manifestacije i akcije negovanja sećanja na žrtve "Jevrejskog logora Zemun", "Prihvatnog logora Zemun" ali i "Prihvatnog logora Zemun" Kulturno dobro "Staro Sajmište" nije adekvatno memorijalizovano i predstavlja devastiranu celinu na koju se u toku Drugog svetskog rata nalazio koncentracioni logor u svoje dve faze.

Kulturno dobro nalazi se na katastarskim parcelama različitog vlasništva, kako u pogledu zemljišta, tako i u pogledu objekata.Ovim Predlogom zakona predviđena je eksproprijacija nepokretnosti na prostoru kulturnog dobra "Staro sajmište", kao i odgovarajućeg prostora "Jevrejskog prolaznog logora Beograd - Topovske šupe" za potrebe ustanove kulture Memorijalni centar "Staro sajmište".U toku izrade nacrta zakona uzeta su u obzir evropska iskustva, imajući u vidu da u pravnim sistemima evropskih zemalja postoje slični modeli po kojima su obrazovani memorijalni centri u kojima se neguje kultura sećanja na istorijske događaje koji su se dogodili In situ, kao što su Državni muzej Aušvic-Birkenau u Republici Poljskoj, čiji je osnivač Republika Poljska, Memorijal Dahau, itd.Osnivanjem Memorijalnog centra "Staro sajmište" čuvaćemo uspomenu na žrtve u prošlosti i podsećati da se stradanja ne smeju ponoviti, a donošenjem zakona obezbediti prikupljanje podataka, obrađivanje i obezbeđivanje tih podataka na jedinstven način na jednom mestu. Hvala na pažnji. li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?Reč ima narodni poslanik Bojan Torbica. Izvolite. **Bojan Torbica** Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani predsedavajući, cenjeni ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, moram priznati da je žalosno što je moralo da protekne više od sedam i po decenija da se na prostoru nekadašnjeg logora Staro sajmište formira memorijal posvećen njegovim žrtvama, kao i svim žrtvama Holokausta, genocida nad srpskim narodom, genocida nad Romima stradalih na teritoriji okupirane Srbije i Nezavisne države Hrvatske.Promena

tzv. nezavisne države Hrvatske, kao i uključivanje Srbije u međunarodnu mrežu sećanja na Holokaust, doprinelo je donošenju Predloga zakona o Memorijalu "Staro sajmište", s ciljem osnivanja Memorijalnog centra kao pretpostavke za ostvarivanje negovanja sećanja na žrtve nacističkog koncentracionog logora na nekadašnjem Beogradskom sajmištu, "Jevrejskog logora Zemun" i "Prihvatnog logora Zemun", kao i poslova u oblasti upravljanja kulturnim nasleđem i njegovom prikupljanju, zaštiti i korišćenju, radi obavljanja obavljanja muzeološke, obrazovno-vaspitne i naučno-istraživačke delatnosti.Moramo priznati da prostor Starog sajmišta je jedan od retkih preostalih prostora u ovom delu Evrope koji nije dostojno obeležen, kao drugi logori smrti, a ima strašnu poruku za Srbiju i srpski narod. Tamo su, pored Srba, ubijani Jevreji i Romi koji su bili građani Srbije, ubijani su ljudi koji su se molili različitim bogovima ili se uopšte nisu molili bogu, ali sve ih vezuje ljubav prema Srbiji, u kojoj su živeli i u kojoj su zajednički delili dobro, a kao što vidimo, i zlo, tako da stvarno zaslužuju da njihova žrtva bude napokon i obeležena.Istina je da se decenijama u nekadašnjoj Jugoslaviji, kao i samoj Srbiji obeležavao uglavnom pomen na borbu protiv fašizma, ali se na žrtve te najmonstruoznije ideologije

O žrtvama se uglavnom govorilo samo kroz brojke bez pominjanja njihove pripadnosti za rad suživota u tadašnjoj državi. Žrtava je bilo mnogo jer je nacistička Nemačka imala plan da se usled postizanja životnog prostora nemačkog naroda Jevreji moraju skloniti sa teritoriji Evrope ili uništiti, kao što se moraju skloniti i uništiti slovenski narodi koji su uz Jevreje smatrani nižom rasom.Tako već nakon Aprilskog rata i okupacije i komadanja države slede prve mere protiv Jevreja koje su morali da se prijave da budu popisani, da nose oznake, odnosno trake na levoj ruci. Nakon toga oni će biti hapšeni, zatvarani u novoformirani logor na beogradskom Sajmištu koje je korišćeno za logorisanje ljudi od decembra 1941. godine do juna 1944. godine. Tokom tog perioda imao je dve suštinske različite faze. U prvom periodu od osnivanja do 10. maja 1942. godine

svoje prve faze do maja 1942. godine bio u funkciji nacističkih rasnih zakona i konačnog rešenja jevrejskog pitanja. do 1944. godine bio je sastavni deo sistema ekstremnog eksploatisanja radne snage tokom koje su ljudi smatrani potrošnom robom i kao takvi terani da rade često do smrti u nehumanim uslovima. U prvom slučaju internirano oko 6.500 jevrejskih žena i dece, oko 600 Romskih žena i dece. U drugom, preko 30.000 ljudi uglavnom muškaraca Srba iz NDH, pa pripadnika anti-fašističkih pokreta, ali i grupa iz Albanije i Grčke, kao i italijanskih zarobljenika. U prvom slučaju svi su ubijeni upotrebom gasnog kamiona, a u drugom od oko 4 do 15 hiljada umrlo je zbog strašnih uslova u logoru, batina, gladi, bolesti ili su umirali na prinudnom radu.Kada radu.Kada govorimo o logoru „Staro Sajmište“ moram napomenuti da u stvari čitav niz lokacija bio je povezan sa logorom i to prvenstveno mesta gde su žrtve tog logora pokopane, Jajinci, gde su ubijeni Jevreji, bacani u masovne grobnice i gde su vršene egzekucije talaca dovođenih tokom druge faze rada logora, ali, Bežanijska kosa i Jevrejsko groblje u Zemunu gde je pokopan ogroman broj žrtava, njih oko šest i po hiljada iz prihvatnog logora.Tu je, svakako, i Ostrovačka ada na Dunavu, gde je umrlo oko 800 prinudnih radnika dovedenih iz prihvatnog logora i logora TOT Organizacije, koja je nalazila pored samog logora na Sajmištu, ali i borski rudnik i mnoga mesta od Soluna do Norveške gde su logoraši masovno umirali.Formiranje Memorijalnog centra „Staro sajmište“ ima veliki značaj zbog procesa istorijskog revizionizma koji je poslednjih decenija prisutan ne samo u našem regionu, već i u značajnom delu Evrope i sveta. Od pokušaja negiranja postojanja samog Holokausta, preko pokušaja rehabilitacije pojedinih ratnih zločinaca, kao i relativizacija njihovih zločin, do pokušaja revitalizacije celokupnih kvislingških režima koji su naša svakodnevnica.Mislim da nije ni potrebno govoriti o pokušajima rehabilitacije zločinačkog režima Nezavisne države Hrvatske koja je, slobodno možemo reći, postala državni projekat u Hrvatskoj.Kako je jačalo nastojanje da Hrvatska stekne državnu nezavisnost, tako su jačali pokušaji da se opere tamna strana sopstvene istorije. Odjednom je počelo da se relativizuje ko je u Drugom svetskom ratu bio na pravoj, a ko na pogrešnoj stranki, kao i da se relativizuje broj žrtava, kako ukupnih žrtava ustaškog režima, tako i, pre svega, broj žrtava logora „Jasenovac“.Koliko god pokušavali da izmene istinu, zauvek će u svetskoj istoriji biti zapisano da su hrvatske ustaše uz podršku nacističke Nemačke u aprilu 1941. godine osnovale tzv. Nezavisnu državu Hrvatsku, režim koji je odmah preduzeo Nirnberške zakone i počeo sa sistematskim

kao Balkanski Aušvic, kao i da je na teritoriji Nezavisne države Hrvatske nastao prvi logor u kome su na najzverskiji način zlostavljana i ubijana isključivo

područje nekadašnje Bežanijske bare, odnosno Beogradskog sajma, nazvano Staro sajmište koje pripada današnjoj gradskoj opštini Novi Beograd. Ali, činjenica da je ta teritorija posle okupacije pripojena teritoriji Nezavisne države Hrvatske.Logor je prvobitno bio planiran na području Sremske Mitrovice, koja je u to vreme takođe bila pripojena Nezavisnoj državni Hrvatskoj, ali je plan uskoro promenjen i logor je formiran u Beogradu. Logor je osnovan dogovorom vlasti Trećeg Rajha i Nezavisne države Hrvatske, pri čemu su ustaške vlasti izričito zahtevale da stražari ne smeju biti Srbi.Logor je sve vreme bio pod upravom Nemačkih SSS-ovaca, ali o traganju za Srbima, Jevrejima, Romima, kao i antifašistima, bez obzira na nacionalnu pripadnost, te njihovom transportu u logore

koja je imala dva dela logora, jedan sa Nedićevim upravnikom i drugi sa nemačkim upravnikom, koji su zajednički delovali, Nedićevih upravnika i stražara nije bilo, ali istina je da je Nedićev režim ćutao i davao logističku podršku „Starom Sajmištu“.Uprkos tome, u Srbiji već nekoliko godina teče, pre svega, politički proces, sa ciljem da se Nedić i postupci njegove Vlade opravdaju i rehabilituju. Pojedinci od izdajnika i sluge okupatora, pokušavaju da naprave patriotu, a njegovu saradnju sa nacistima da predstave kao rafiniranu politiku u teškim vremenima, što je nečuveno.Milan Nedić je bio fašista i antisemita iz ubeđenja i to još od pre rata, što je dokumentovana istorijska istina. Pored toga, sada imamo pokušaje da se Nedić rehabilituje i da se njegova ličnost kao pozitivna, istorijska ličnost, revidira.Istina je samo jedna, a ona glasi, da je Milan Nedić bio saradnik Hitlera i Kvisling, možda zajedno sa svojim saradnicima i on smatrao da je izdaja zemlje žrtva, ali tokom tog njihovog, nazovi, žrtvovanja, mnogi njegovi funkcioneri, kao i on, debelo su naplatili saradnju sa Nemcima. Pojedinci, pokušavajući da opravdaju Nedića, pokušavaju da ga povežu sa pričom o spasavanju izbeglica sa prostora Nezavisne države Hrvatske, ali dokumenti jasno pokazuju da su za to, pre svega, bili zaslužni Komesar za izbeglice Toma Maksimović i rukovodilac Crvenog Krsta Petar Zec. Ako je Nedić zaslužan za izbeglice, zaslužni su i nemački okupacioni zapovednici koji su ih pustili u Srbiju, pa hajde onda i njih da rehabilitujemo.I sa ovog mesta, jasno moramo poručiti da Milan Nedić ne zaslužuje rehabilitaciju i bilo kakav korak u tom smeru bi bio uvreda za sve nacističke žrtve.Nedićeva uloga kao premijera kvislingškog režima pre svega interesima Trećeg Rajha, dovoljan je razlog za to. Neuspeh da spase Srbe, Jevreje i Rome, kao i sistemski progon antifašista, jasan je dokaz da je iz bilo kojih razloga napravio stravičnu grešku, prihvativši da vodi marionetsku Vladu, koja je izneverila građane Srbije, jer činjenica je da je tokom Nedićevog mandata ubijeno 300.000 Srba, uključujući i 80.000 u koncentracionim logorima na prostoru Srbije, tadašnje okupirane Srbije, kao i da je vršen progon i sa učestvovanjem u masovnim ubistvima Jevreja i Roma iz Srbije.Sa uverenjem da će ovim zakonom biti napokon ispravljena višedecenijska nepravda

pojedinostima i ja podržavam sa zadovoljstvom ovaj Predlog zakona o formiranju Memorijalnog centra „Staro Sajmište“ i mislim da i javnost Republike Srbije, takođe generalno stoji na toj liniji i mogu samo da izrazim žaljenje što tako nešto nije učinjeno ranije, što je jedno od pitanja, prvog koje upućujem ovde nadležnom ministru.Ali, važnije od toga, zašto nije do sada, ovoga puta zaista stoji ona formacija – Bolje ikad, neko nikad. Kažem, generalno i ova predložena rešenja su u redu. Činjenica je da je sramota, i da ne kažem još neku težu reč od toga, da do sada ovaj Memorijalni kompleks i ovo mesto pogroma desetine hiljada, hiljada, ljudi, Srba, Jevreja i Roma, nije dostojno obeleženo. Kažem, sada struka treba da vidi, da da neke predloge, kako se to na najbolji način može može regulisati.Mislim da ovaj Predlog zakona koji sam pažljivo pročitao, nije loš, kažem, neke stvari verovatno mogu da budu i bolje rešene, o čemu sam govorio i na govorio i na Odboru za kulturu koji je održan pre ovde naše sednice.Ono što je tu ključno i što jeste važno, to je da se na ovaj način daje doprinos kulturi sećanja,

pozitivnu istorijsku vertikalu i građana ove zemlje, ljudi, Srba i svih drugih koji žive u Republici Srbiji, sećanje na žrtve, na jedno strašno vreme i podsećanje i upozorenje da se to vreme ne vrati u ovom ili u onom obliku.Zato mislim da je kultura sećanja strahovito važna, kao što je važno podsećanje na ono što se dešavalo i posebno u kontekstu aktuelnih tendencija iz procesa u savremenom svetu koje ne možemo ignorisati, ne možemo se praviti da ne postoje, a koji i sada stoje, kako se to sada kaže, u istorijskom revizionizmu, odnosno tendencijama istorijskog revizionizma i negacionizma, odnosno pokušajima relativizacije onoga što se dešavalo u Drugom svetskom ratu, a tu pre svega mislimo na genocid nad Jevrejima, ali i drugim narodima koji su bili na putu realizacije i koji su shvaćeni, doživljeni kao da se nalaze na putu realizacije projekta velike Nemačke, velikog Nemačkog Rajha. To su, dakako, Sloveni i, dakako, unutar toga, pre svega, Srbi i Rusi.Dakle, ja ovu izgradnju Memorijalnog centra sa dva muzeja, koliko sam razumeo, unutar njega, „Staro sajmište“ vidim u kontekstu šireg projekta, dakle i negovanja kulture sećanja i održavanja, ne samo uspomene, nego održavanja ugrađivanja u nacionalni identitet na način na koji to do sada nije dovoljno, rekao bih, učinjeno i kroz obrazovane i kroz nastavne planove, nije dovoljno to implementirano to sećanje na ono što se dešavalo i na sve žrtve koje su podnete tokom Drugog svetskog rata i gde su najveći stradalnici, naravno, bili svakako Jevreji sa područja bivše Jugoslavije, ali svakako brojčano gledano srpski narod, dakle srpski narod širom bivše Jugoslavije.U

Dakle, možda čak dobar deo javnosti, i to dosta govori, ne zna uopšte da postoji Muzej genocida u Republici Srbiji, koji je jedna relativno novija institucija.Po mojim informacija, po mojim saznanjima on prilično tavori, nema ni svoju zgradu, nema ni, vrlo, vrlo, skromne resurse. Meni se čini da bi Muzej genocida trebalo da bude krovna institucija unutar kojim bi onda koordinirala i aktivnost ovih drugih područnih muzeja, uključujući i ovaj Memorijalni centar „Staro sajmište“, i neka druga stratiša, neki drugi

Jeste da će možda neki investitori ostati bez privlačnog poslovnog prostora na koji su bacili oko, ali mislim da je ovo mnogo važnije, korisnije, dragocenije i za Republiku Srbiju i za budućnost, kažem i za identitet, za sećanje građana, stanovnika Republike Srbije, nego što bi možda bio neki šoping mol, ili neki tržni centar koji bi na tim privlačnim lokacijama mogao biti izgrađen.Ali, da ne krenemo sada u drugu krajnost, moja sugestija i preporuka je da se napravi, da li

uz podršku ovoj inicijativi za izgradnju Memorijalnog centra ne bi bilo dobro da nešto što bi bilo logično da bude centralna i krovna institucija, barem kada je reč o ovom delu, o ovom segmentu kulture sećanja, da ona ostane, da tavori na tom nivou, a da ovi možda atraktivniji za neku vrstu donacija, za neku vrstu međunarodne pomoći koju će, pretpostavljam, na koju se računa, a to piše u ovom Predlogu zakona, kada je reč o Memorijalnom centru „Staro sajmište“.Muzej genocida sa akcentom na genocid prema srpskom narodu u Drugom svetskom ratu, teško da može računati na neke velike donacije, teško da može računati da će se neko iz sveta tu pretrgnuti od pomoći materijalne, i to mora pre svega biti briga države.Dakle, podržavam ovaj Predlog, ali bih insistirao na tome da se vidi kako se može horizontalno i vertikalno strukturirati i koordinirati rad ovih memorijala i ovih i ovih područnih muzeja, a sa ovim Muzejom genocida koji bi bio tu negde u centru, na ovaj ili onaj način, tog projekta i tog segmenta kulture sećanja.Na kraju, da kažemo to najdirektnije i srpski, mislim da su, sticajem okolnosti, pre svega s obzirom na broj žrtava, koje su podneli srpski i jevrejski i ruski narod, najzainteresovaniji za ovakvu vrstu kulture sećanja, i verovatno najžešći borci, trebalo bi da budu najžešći kritičari ovih revizionističkih tendencija koje postoje svuda u svetu. Ne mislim da je to kod nas čak nešto izraženije nego drugde, mislim da je kod nas i manje, ali postoje, i strašno je kada postoje, čak ih u među narodima kao što su Srbi, Jevreji i Rusi, ali mislim da bi svim građanima sveta, i svim državama koje su svesne zla i jedinstvenosti tog zla, koje je sredinom prošlog veka se nadvilo, ne samo nad Evropom nego nad čovečanstvom, svima bi ova vrsta sećanja morala da bude u centru pažnje i primarna.Nažalost, primarna.Nažalost, dnevnopolitički interesi, geopolitički interesi pojedinih vlada, ili rukovodstava ili nacija, stvar vode u drugom pravcu i sada umesto, kažem, ono što bi trebalo da bude neka vrsta podrazumevanog glavnog toga savremenom svetu kada je reč čuvanju sećanja na zlo koje je, kažem, zadesilo Evorpu i svet u formi nacizma, i onoga što se dešavalo sredinom prošlog veka, mi imao vrlo razvijene, vrlo perfidne, vrlo agresivne tendencije u dobrom delu, čak i Evrope, da se te stvari relativizuju, da se izjednače dželati i žrtve, agresori i oni koji su bili meta agresije.U nekom obliku blažem, ali jednako bolnom za nas možda i bolnijem, to se ponavlja kada je reč o događajima na prostoru bivše Jugoslavije, ta tendencija je prisutna i kada je reč o događajima na prostorima bivše Jugoslavije devedesetih godina, sada već prošlog veka.Evo, uz to upozorenje i podsećanje i ovo pitanje, ja bih završio ovo moje izlaganje barem u ovom delu.Hvala.

kako sam ga ja doživeo, a to je zašto ranije nije donet ovakav zakon. Za odgovor na to pitanje treba se osvrnuti u prošlosti, videti složenu strukturu brojnih propusta koji su činjeni tokom više decenija, koji se tiču tretiranja ovog pitanja načelno. Ne znam na šta se tačno misli kada ste rekli zašto ranije, da li prošle godine ranije ili pretprošle godine ranije, nego, uopšte mislili ste načelno ranije? Ne mogu da odgovorim precizno, ali u svakom slučaju, slažem se sa vašom ocenom da je trebalo da se ovakav zakon donese ranije.Međutim, to nije vezano za vaše pitanje nego dodatak nečemu. Ovim zakonom se po prvi put, ako se ne varam, definiše u jednom zakonskom tekstu ono što je, takođe, propust bio višedecenijski, a to je pitanje definicije genocida nad srpskim narodom.Tako narodom.Tako da, u pojmovniku član 3. stav 2. stoji vrlo jasno – genocid nad srpskim narodom je vršenje kažnjenih dela iz tačke 1. ovog stava koji su izvršili Nezavisna Država Hrvatska, nacistička Nemačka i njeni saveznici i pomagači za vreme Drugog svetskog rata, u periodu 1941. – 1945. na prostoru okupirane Kraljevine Jugoslavije.Ovo delo je kao jedan tekst koji se podrazumeva i koji je razuman, međutim u simboličkom polju predstavlja jedan značajan iskorak, budući da na ovaj način ili sličan način takve stvari nisu bile definisane u zakonskom tekstu.Ja se nadam i verujem, mada ovo nije sasvim idealna prilika za tu stvar, ali jeste vezano supstancijalno da će se u ovom društvu brzo poroditi svest o neophodnosti donošenja zakona o zabrani negiranja genocida u takozvanoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, jer mi osim naših retoričkih i načelnih stavova, intelektualnih, istorijskih i tako danje, moramo da imamo upravo zahvaljujući delu onoga što ste vi naveli i drugim srodnim stvarima, mislim da bi trebalo da se donese, da ova država donese zakon o zabrani negiranja genocida na prostoru takozvane Nezavisne Države Hrvatske i mislim da su odredbe ovog zakona i načelni pristup u rešavanju ovih problema koje se kroz ovaj zakon nude dobar korak u tom pravcu.Što se tiče vašeg drugog pitanja, mislim da je situacija nešto bolja nego što se vama možda tako učinilo. Dakle, nedavno su u ovoj Skupštini usvojene izmene i dopune Zakona o kulturi, pa je ta stvar koju vi referišete na neki način već opredeljena. Evo, reći ću i kako. U načelima kulturnog razvoja, član 3. stav 1. tačka 13) Zakona o kulturi unosi definicija – negovanje kulture sećanja za čiju primenu je nadležan muzej žrtava genocida. Time se stvaraju uslovi da upravo to što ste vi skicirali ili već nacrtali analizirali kao poentu nastane u materijalnom svetu koji nas okružuje. Dakle, Muzej žrtava genocida jeste predviđen izmenama i dopunama Zakona o kulturi kao nadležan za primenu kulture sećanja.Verujem da će u saradnji Memorijalnog centra „Staro sajmište“ i Muzeja žrtava genocida, na čijem daljem proširivanju, i kadrovskom i materijalnom, svakako treba raditi, da se stvore uslovi i za naučno-istraživački rad i za sveobuhvatniji istorijski pristup. Naravno, tragičnim događajima iz Drugog svetskog rata koja su vezana za genocid nad srpskim narodom, na Holokaust, na samu Dari Peni, uopšte na stradanja drugih naroda i nacionalnih manjina na prostoru bivše Kraljevine Jugoslavije.Dakle, u svakom slučaju mislim da se kreće napred stabilnim koracima. Mislim da svest ovome povećava i da brojne propuste, višedecenijske, koji su u kulturi sećanja, uopšte u obrazovanju ili delu obrazovanja, nisu našli dovoljno mesta da su ovo rešenja ona rešenja koja idu u prilog daljem osnaživanju zaštite kulture sećanja i uopšte svesti o događajima koji su opredeljivali, pa u izvesnoj meri opredeljuju i našu današnju sudbinu i brojne političke okolnosti.Hvala na pažnji. Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite. je već predviđeno pojačanje uloge i težine specifične i logističke, to je dosta važno, i logističke i materijalne Muzeja genocida. Nadam se da se razume šta je smisao i mog pitanja.Jasno je da će se malo ko pretrgnuti od pomoći toj instituciji, dok ove neke druge možda mogu računati na spoljne donacije i podršku. Ako se mi, kao što rekoh, ne budemo brinuli, malo ko hoće. Skandal je što se svih ovih decenija, ne govorim o godinama, nego o decenijama, nije dovoljno činilo na tome.Još jedno konkretnije pitanje koje se nekako i podrazumeva, ali nije loše da se čuje i zvaničan odgovor. Sa kojim institucijama, sa kojim zemljama, na kraju krajeva, očekujete najviše kada je reč ne samo o tom Muzeju genocida, ali o Memorijalnom centru? Pretpostavljam da je logično, da je reč o institucijama Izraela, je li tako, i raznih drugih jevrejskih organizacija, ne samo vezanih za Izrael, ali mislim da bi tu trebala još tešnja saradnja sa Rusijom, sa Ruskom Federacijom, jer mislim da iz svojih razloga je Moskva takođe eksterno zainteresovana za kulturu sećanja i bori se protiv ovih revizionističkih tendencija, koje, maltene, stavljaju njih u isti koš sa nacistima u Drugom svetskom ratu, kažem, zbog interesa, geopolitičkih interesa nekih malih naroda ili nekih veoma velikih naroda

Zahvaljujem, predsedavajući.Razumeli smo ovo što je bio predmet vašeg dodatka.Što se tiče pitanja za saradnju, naravno, to će biti brojne jevrejske organizacije iz sveta. Biće, naravno, Memorijalni centar Aušvic-Birkenau koji se nalazi u Poljskoj. Naravno, saradnja sa Ruskom Federacijom se podrazumeva.Moram da dodam da nas čeka ovaj naraštaj ljudi, bez obzira ko će se tim poslovima baviti. Jedan, slikovito govoreći, slobodno mogu da kažem, rudarski posao u vezi sa istraživanjem zločina koji su vršeni u 20. veku ne samo kada je reč o Drugom svetskom ratu, nego kada je reč o Prvom svetskom ratu.Naša kultura sećanja nije dovoljno popunjena informacijama od obrazovnog sistema, pa do drugih drugih formata na kojima ljudi stiču znanja i informacije o nekim istorijskim fenomenima. O stradanjima srpskog naroda u logorima u Bugarskoj se malo zna za vreme

veliki posao nas čeka. Mi ćemo, naravno, nadam se kao država, kao društvo i kao kulturna zajednica jedna u narednim godinama i decenijama imati mnogo poslova i mnogo aktivnosti koji se tiču zaštite kulture sećanja ne na osnovu samo standardnih istorijskih tačaka referentnih koje su glavne i najkrvavije i najbolnije. Zapravo, sve su takve, ali postoji prostor koji je nedovoljno pokriven i nedovljno istražen, tako da verujem da će i Muzej žrtava genocida i Memorijalni centar koji će imati svoj naučno-istraživački rad u određenoj meri biti u prilici, ali to je nedovoljno. Celo društvo, naravno, oni koji se bave time, istorijska nauka i i sličnom, trebalo bi da u narednom periodu više pažnje i dodatna istraživanja usmere ka brojnim mestima stradanja u Drugom svetskom ratu, što je tema ovog zakona, ali i nekih drugih događaja važnih koji se tiču Prvog svetskog rata.Naravno, u tim istraživanjima mora se voditi računa o svim žrtvama. Žrtve nemaju kada da postanu žrtve u osobitoj meri, svoju nacionalnost itd, već su jednostavno žrtve, ali su žrtve nastale tako što su postojale neke istorijske okolnosti, neki istorijski preduslovi da u tragičnim događajima neko postane žrtva.Dakle, verujem da imamo mnogo posla, ali, kao što sam već rekao u svom prethodnom izlaganju, takođe se nadam da smo načinili vrlo čvrste i vrlo važne i ohrabrujuće dodatne korake u tom pravcu.Hvala na pažnji.

nismo dostojno obeležili mesta stradanja nevinih ljudi koji su krivi bili samo zato što su Srbi, Jevreji ili Romi, a to su učinile sve druge zemlje, bilo da su obeležile do sada stradanje svog naroda, kao što su to uradili Jevreji u Jad Vašemu ili u zemljama Evrope, gde je nacistička Nemačka osnovala ove logore npr. u okupiranoj Poljskoj, kao što su Aušvic, Belzen, Varšava, Trevlinka i drugi. Samo jedno, radi napomene i razlikovanja, postojali su logori za istrebljenje u kojem su zatvorenici boravili svega nekoliko sati do svoje smrti i koncentracioni logori koji su bili robovska radna snaga, opet, naravno, do smrti, kao što su Dahau, Bergen Belsen i drugi. E, kao što su ovi prvi postojali u Poljskoj,

hapšenja i deportacija Jevreja izvršena su već polovinom avgusta 1941. godine, kada su skoro svi Jevreji iz Banata, preko njih 3.000, dovedeni i ubijeni u Logoru „Topovske šupe“ i to svega za pet meseci, a do kraja 1941. i početka 1942. godine, prema nekim podacima, u Logoru „Staro sajmište“ ubijeno je 6.280 Jevreja, Srba i Roma i po zlu čuvenoj „dušegupki“. Tada je objavljeno da je Srbija očišćena od Jevreja, prva zemlja posle Estonije koja je već početkom 1942. godine rekla da je u njoj jevrejsko pitanje rešeno.Možemo li danas za trenutak zastati, zaćutati, zamisliti sve razmere i monstruoznost zločina koji su se događali i koji su se događali na ovom mestu, a mi kao građani Zemuna, Novog Beograda, Beograda u celini i najzad svi u Srbiji prolazimo 70 godina pored takvog mesta i još sličnih, ne znajući ništa o njemu, ne znajući da su tu, na prostoru između dva mosta, se na Savi događali najmonstruoznije smrti u najistočnijoj tački NDH.I danas se sećaju stari Zemunci da su se svakoga dana prema Starom jevrejskom groblju kretala zaprežna vozila, natovarena ljudskim leševima, a onda brzo, pojavio se kamion, čuveni kamion za smrt.Zahtev NDH bio je da se na ustupljenoj teritoriji, koju su im dali Nemci, dozvoli logor, citiram, bez srpskih policajaca i stražara, ali da se finansira i snabdeva iz Beograda. Prvo je bio samo za srpske Jevreje, i to samo za žene, decu i stare, a posle, kada je Srbija „očišćena“ od Jevreja, za tih pet meseci, od maja 1942. godine, počeo je da prima i druge taoce – komuniste, partizane i sve druge patriote u području ratnih dejstava do jula 1944. godine.Kroz ovaj logor prošlo je preko 32.000 ljudi, a prestao je sa radom posle savezničkog bombardovanja, kada je delimično razrušen.Negovanje razrušen.Negovanje zaborava suviše je dugo trajalo, a oni koji zaborave svoju istoriju, moraju da je ponavljaju. To je strašna opomena koja nam se upravo dogodila u novijoj istoriji, u kojoj smo od stradalačkog naroda i žrtve, mi mi pretvoreni u monstruozni narod, spreman da ubije drugog samo zato što nije isti kao mi.Izvinite, svi oni koji hoće da menjaju istoriju i da pišu novu, moramo reći da ima suviše dokumenata o istoriji krivice, koja ne mogu biti sva uništena i koja trajno ostaju. Zato, konačno, u ime svih onih čiji su članovi porodice stradali, koji su morali biti istrebljeni, koji su morali nestati, smatram da ovaj zakon, zaista mora biti usvojen. Treba dati priliku istini da ne bi bila i definitivno pregažena.Ovo otrežnjenje daje nadu da ćemo, kao srpski narod sećati se sa pijetetom svih jevrejskih i romskih žrtava, koje nismo mogli zaštiti, jer smo i sami bili žrtve i ubijani. Zato ćemo se sećati i pripadnika našeg srpskog naroda koji su nevino stradali na ovom, ali i mnogim drugim mestima.Zato želim, u svakom pogledu, da dam podršku ovom Ministarstvu kulture, ovoj Vladi Republike Srbije, a posebno predsedniku države, Aleksandru Vučiću, koji je kao predsednik Srbije, prvi jasno i javno o ovom delu srpske tragedije, u nezavisnoj državi Hrvatskoj, govorio,

i stradanja naroda. Ali, ovome bih dodala bar dve stvari, sastavni deo memorijalnog centra Staro Sajmište, koje se prema predlogu sastoji iz dva muzeja, jevrejskog logora Zemun i Muzeja prihvatni logor Zemun, mislim da mora biti dodato i Muzej Beograd Topovske šupe. Tako bi memorijalni centar Staro Sajmište, mogao postati centar mreže memorijala.Da se podsetimo. To je bio prvi Sabirni centar, logor za Jevreje i Rome u Beogradu u Drugom svetskom ratu, u kojem je za pet meseci stradalo preko tri hiljade Jevreja i Roma, dovedenih iz Banata, gde je bila Nemačka uprava, da bi vrlo brzo postao mali, te su po odluci nemačke komande,

u cilju ubijanja. Zgodan, izdvojen prostor, između dva mosta, s jedne strane omeđen rekom, a druge prugom, i tada savskim močvarama u zaleđu, a danas novobeogradskim bulevarima.Prvo obeležavanje logora Topovske šupe, da kažem, bilo je 1951. godine, ali uz spomen, kako je tada na postavljenoj tabli pisalo „Palim drugovima za slobodu otadžbine“. Istina, ali ne cela.

da bi 2005. godine bila postavljena spomen ploča na zid jednog, još uvek od postojećeg objekta Topovskih šupa, čije je autor Aleksandar Nećak i na kojoj je tekst na srpskom, engleskom i hebrejskom jeziku. Da bi januara 2006. godine on otvoren, kao spomen park Topovske šupe, ali brzo zaboravljen i zapušten.Objekti koji su preživeli sva bombardovanja Beograda, naš ukupni nemar, ne smeju biti uništeni sada kada osnivamo memorijalni centar Staro Sajmište. Ovaj prostor ne sme biti ustupljen bilo kom šoping molu, ikonama potrošačkog društva i neoliberalizma.Ali, ako to ne uradimo sada, i ovaj kompleks adekvatno ne zaštitimo, moraćemo to da uradimo naknadno, jer se za to bore svi koji gaje sećanja na ovo mesto teškog stradanja, čiji su članovi porodice u njemu nestali, svi oni koji su izgubili svoje najbliže i kojima je zatret ukupni trag.Ovakav čin zaštite se mora učiniti kao odgovornost prema sopstvenoj istoriji, koja svedoči šta se Srbima događa kada imaju kvislinšku vlast, vlast po tuđoj volji i diktatu.Najzad, Srbija je potpisnica „Terezinske deklaracije“ o vraćanju imovine jevrejskoj zajednici, ukupne imovine stradalih Jevreja, što je Srbija ispunila, a Srbija je i član Međunarodne organizacije za istraživanje i edukaciju u oblasti Holokausta i treba ispuniti sve prihvaćene standarde i norme, jer kako kažu istoričari, Topovske šupe su bile rezervoar talaca za streljanje, kao što je bilo i Staro Sajmište.Još samo jedno. Predlažem, kao i mnogi građani Beograda, da stari Savski most bude sastavni deo ovog memorijala, baš zato što su ga gradili Nemci, kao jedino mesto koje je povezivalo je povezivalo NDH i okupiranu Srbiju u to vreme, a u kojoj je postojala antifašistička borba, jer je porušen Veliki most kralja Aleksandra, danas obnovljeni Brankov most, da on služi kao sećanje na herojski podvig jednog učitelja, antifašiste, jednog usamljenog ali hrabrog čoveka, Miladina Zarića, koji ga je bez bilo čije pomoći, partizanske ili druge organizacije razminirao i sačuvao za brzi prelazak partizanskih partizanskih jedinica i jedinica Crvene armije i oslobođenog Beograda u potiskivanju fašističkih jedinica nemačke vojske u povlačenju.Inače, tokom rata, samo da kažemo, dva važna mosta koja nisu nemačke snage u Evropi uništile jeste čuveni most na reci Rajni kod Remogena i ovaj na Savi. Taj most je spomenik hrabrosti jednog čoveka, koji nije organizovan, koji oseća i razume šta je dug domovini i duboko je u sebi antifašista. Zato treba naći način da most ostane kao deo ovog memorijala, jer naspram masovnog ubijanja sa jedne strane, on je simbol otpora antifašističke borbe, borbe za slobodu i slobodnu Srbiju, slobodan srpski narod sa svim narodima koji ovde žive. On mora ostati živ, ljudski, pešački, ne premešten na livadu kao gomila gvožđa ili most u nekom drugom gradu ili na nekom drugom mestu, jer samo ovde i na ovakav način on zaista jeste to što jeste.Odobravajući niz obnavljanja i graditeljskih poduhvata u Beogradu, molim pomilovanje za most Miladina Zarića i njegovo trajanje u ovom istorijskom kompleksu. Još jednom, glasaćemo za zakon, pružiti svaku vrstu pomoći u očuvanju sećanja, poštovanju svim žrtvama, ali i poštovanju života svih ljudi i naroda, jer su mir i sloboda, saradnja i očuvanje identiteta naroda jedini uslov civilizacijskog napretka i napretka Srbije.U tom smislu, smatram da sve ono što su ovih prethodnih godina tražili stanovnici Zemuna koji su se sećali i još uvek sećaju stradanja u Drugom svetskom ratu, vlasti NDH u ovom gradu i okolini,

mesto Jajinci centar, treba da budu zajedno sa ovim sada memorijalima koji se osnivaju, centri jedinstvene mreže memorijala i sećanja u Srbiji, da se to više nikada ne ponovi.Još jednom, sva podrška ovom Ministarstvu kulture na jednom velikom poduhvatu i konačno predlaganju ovog zakona. Sve najbolje i hvala.

sve ono što je predviđeno kada su u pitanju aktivnosti tog centra u budućnosti, a vezano je za ono što jeste glavna tema ove naše današnje sednice, a što će biti i veoma ozbiljna tema za raspravu u budućnosti, a to je kultura sećanja, kultura zajedničkog sećanja između naroda koji su najviše nastradali na prostoru bivše Jugoslavije, a to su srpski narod, Jevreji i Romi.Konačno i krajnje je vreme da na jedan ovakav način, izgradnjom Memorijalnog centra, ali i pravljenjem i formiranjem instituta istraživačkih centara, organizovanjem okruglih stolova i definisanjem programa na svim nivoima obrazovanja, podsećamo naše ljude, podsećamo i učimo, pogotovo naše mlade, o onome šta se dogodilo u Drugom svetskom ratu, ali i da ih podsetimo da baštinimo, iako je prošlo više od 75 godina od završetka Drugog svetskog rata,

zaboraviti reči bivšeg ambasadora, inače velikog prijatelja Srbije, Josija Levija koji je pre jedno sedam, osam godina, na jednom skupu na kojem smo, zajednički predstavnici političkih vlasti u Srbiji, Jevrejske zajednice, Romske zajednice, odavali poštu svima onima koji su izgubili život, odnosno koji su nastradali u Holokaustu i u pogromu koje je nemačka vojska potpomognuta sa ustašama u Hrvatskoj i diljem bivše Jugoslavije i drugim kolaboracionističkim pokretima uradila, izjavio nešto što možda i nije u skladu sa nekim principima koje mi ovde u Srbiji učimo i baštinimo kao većinski pravoslavni hrišćani, a to je da nema ni oproštaja.Mi ovde kažemo da oprostiti možemo, a da zaboraviti nećemo, a Jevreji kažu da nema zaborava, ali da nema ni oproštaja. I ja se sa tim slažem da nema oproštaja za nešto što se na takav način dogodilo polovinom prošlog veka i da takvi događaji prosto i sve te žrtve zaslužuju da mi budemo glasni, i to ne samo kada, na žalost, obeležavamo određene godišnjice, kada napravimo neki okrugli sto, kada napravimo neko predavanje na univerzitetu i fakultetu, kada govorimo o tome ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, nego da budemo glasni svakim danom, da budemo glasni na svakom mestu gde prisustvujemo, kako bi na taj način, u ovim uslovima u kojima živimo, promovisali samo ono što jeste imanentno srpskom narodu, što je imanentno našoj zemlji, a to je istina.To je ono za šta smo se mi borili i u Balkanskim ratovima. To je ono za šta smo se mi borili u našoj borbi za nezavisnost, a kada smo je dobili 1878. godine na Berlinskom kongresu. To je ono za šta smo se borili u Prvom svetskom ratu, u Drugom svetskom ratu i zajednički, na žalost, nastradali sa našom braćom Jevrejima.Ono suštinski važno da kažem jeste da nama nije bilo teško kao državi i tu je puna zahvalnost tadašnjem premijeru, sadašnjem predsedniku gospodinu Aleksandru Vučiću, koji je insistirao i inicirao mnogo, mnogo dobrih, kvalitetnih predloga kada je u pitanju poštovanje Jevrejske zajednice, kada je u pitanju poštovanje datuma koji su od jako velikog značaja, kako za Jevrejsku zajednicu, tako i za ceo naš narod i za našu državu.Podsetiću još jednom moje uvažene kolege, narodne poslanike, ali i javnost u Srbiji, javnost u regionu da je Srbija prva zemlja na svetu koja je donela zakon kojim smo vratili i vraćamo imovinu naslednicima žrtava Holokausta. Prva zemlja u svetu koja je zakonski definisala pomoć malobrojnoj, ali uvek veoma poštovanoj Jevrejskoj zajednici, Savezu jevrejskih opština od 950 hiljada evra narednih 20 godina. To pokazuje najveće kvalitete srpskog naroda, ali naravno i odgovornost sadašnje političke vlasti, predsednika države, većine u parlamentu, Vlade Republike Srbije da se sa respektom odnosimo prema najvećim vrednostima i civilizacijskim dostignućima našeg naroda i naše zemlje.Poštujući Jevrejsku zajednicu, poštujući njihove svetinje, poštujući njihove žrtve, mi smo počeli da poštujemo u proteklih nekoliko godina, na žalost, i naše žrtve. Od pre nekoliko godina obeležavamo godišnjicu Oluje, svake godine.Podsećam naše građane i naš narod da do pre samo šest ili sedam godina nije smelo ni da se govori o tome da treba da obeležimo da je 250 hiljada naših ljudi a više od 2.000 ljudi ubijeno u agresorskom i, slobodno mogu da kažem, profašističkom aktu tadašnje hrvatske vojske. U 20. veku, pri kraju 20. veka, jedna vojska države koja je sada članica Evropske unije je pobila više od 2.000 ljudi koji su bili u zbegu, koji su bili nenaoružani, koji su se kretali ka Srbiji želeći samo da nađu utočište i da budu bezbedni i da nađu mogućnost da nastave život koji su vodili do tada. To je sada Srbija i to je sada politika Republike Srbije.Ne želimo da dopustimo da se zaboravi ni jedan zločin, ništa što se loše dogodilo našem narodu, ali naravno poštujući sopstveni narod mi poštujemo Jevrejsku zajednicu, poštujemo i Rome, koji su jako nastradali. Brinućemo se u narednom periodu i u narednim godinama i o njima i brinućemo se da naši građani i ljudi u našem regionu, ali i u celoj Evropi ne zaborave koliko je srpski narod bio slobodarski, koliko je sada slobodarski narod i koliko smo, a zaboravljeno je, pogotovo u modernom i u zapadnom svetu, koliko je srpski narod doprineo slobodi tog sveta, kao mali narod, u Prvom svetskom ratu izgubivši jednu trećinu svog stanovništva, u Drugom svetskom ratu, postradavši katastrofalno od jednog od najmanjih naroda, od najmalobrojnijeg naroda u celoj Evropi. Proporcionalno i procentualno smo možda posle Jevreja i posle ruskog naroda najviše nastradali.Možda smo i sami krivi. Sigurno da smo sami krivi, a ne govorimo o tome, a krajem prošlog veka smo dozvolili da svi drugi ovde u regionu, kojima smo pravili države, kojima smo obezbedili demokratiju, kojima smo obezbedili ekonomski rast, kojima smo obezbeđivali tokom postojanja Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine SHS normalan život, normalan život, slobodan život, dozvolili smo da nas pobede u propagandnom ratu. Naravno da nešto tako više nećemo dozvoliti zato što Srbija sada ima snažnu podršku i ima mnogo više saveznika, nego što je to imala do samo pre nekoliko godina.Izrael jeste naš saveznik. Jevrejski narod Jevrejska zajednica jesu saveznik Republike Srbije, i to je jako značajno na globalnom nivou kada je u pitanju geopolitika naše zemlje i budućnost naše zemlje.Citiraću bivšeg ministra odbrane i ministra spoljnih poslova Izraela, predsednika Izrael bejtenu partije – Naš dom Izrael, gospodina Libermana, koji je više puta izjavio da država Izrael nikada neće dozvoliti da bude ni na sednici njihove Vlade da se raspravlja o pitanju nezavisnosti tzv. Kosova zato što država Izrael poštuje državu Srbiju i zato što se seća i zna koliko su Srbi propatili i koliko je naš narod zajednički propati sa Jevrejima i Jevrejskom zajednicom.Podsetiću na puno sastanaka i kontakata koje predsednik Vučić napravio i ostvario sa Svetskim jevrejskim kongresom, sa „Ajpakom“ jednom od najmoćnijih i najsnažnijih organizacija, lobi jevrejskih organizacija u SAD koje podržavaju Srbiju i koje su jedan od oslonaca sadašnje politike Republike Srbije, kada je u pitanju i kada je u pitanju naša spoljna politika.To je ono što jeste mudro od ovog našeg rukovodstva. To je ono što jeste mudro i što predsednik Vučić jako dobro radi i to potvrđujući svoje prijateljstvo i sećanje na stradalništvo sa onima kojima smo stradali, podsećajući na našu istoriju i podsećajući da se nikada kao što to i Jevreji umeju da kažu i u samoj državi Izrael ili celom svetu da nikada više neće dozvoliti da njihov narod trpaju u vagone i da ga vode na da ga vode na klanje. Nikada više to Jevreji neće da dozvole. Nikada više to država Izrael neće da dozvoli. Tako i država Srbija nikada više neće da dozvoli „Oluju“. Država Srbija nikada više neće da dozvoli pogrom koji se dogodio na teritoriji Kosova i Metohije posle 2000. godine, 2004. godine, 2008. godine. Srbija je sve snažnija i snažnija. Srbija jača svoju ekonomiju, jača svoje vojne kapacitete, ali jača svoja savezništva.Moram mojim kolegama da kažem, ali i građanima Republike Srbije, da nije dovoljno

samo da je general Foš kada je primio kralja Aleksandra tokom Versajske konferencije je čak ponudio kralju Aleksandru da se tadašnja Austrougarska i Nemačka podele na pet okupacionih zona i da jedna od njih bude pod ingerencijama i jurisdikcijom kraljevine Srbije, kao male zemlje i kao malog, relativno, igrača na nivou Evrope. Ali tada je Srbija poštovana i poštovala i gajila je svoja savezništva.Mi smo taj osećaj nekako krajem ih godina, posle pada Berlinskog zida izgubili. Mi i dan danas mislimo da ćemo imati blanko podršku Izraela i jevrejskog naroda i jevrejskih organizacija samo zato što imamo zajedničku istoriju i zato što smo zajednički nastradali, pa i njihov predsednik Vlade aktuelni Benjamin Netanjahu je pre nekoliko meseci izjavio da je istorija zajednička Srba i Jevreja duga više vekova, ali je problem što to samo jedan mali procenat ljudi u Izraelu i širom sveta zna i mislim da ćemo izgradnjom ovog Memorijalnog centra ne samo odati poštu jevrejskoj zajednici, nastradalim Jevrejima, Srbima i Romima, nego ćemo pokazati koliko u stvari Srbija ima slobodarski, demokratski i svaki drugi kapacitet jako je važno i zahvalni smo na tome i veliki je posao uradilo Ministarstvo kulture i vi lično, ministre. Znam koliko ste se založili za to da ova tema bude delegirana na najvišim mogućim nivoima i u našoj zemlji, ali i na nivou zemalja EU, na nivou razvijenih zemalja nekadašnjih naših saveznika koji su bili zajedno sa nama, odnosno sa kojima smo mi bili tokom tih teških dana u Drugom u Drugom svetskom ratu.Jako je značajno što je predviđeno da taj Memorijalni centar „Staro sajmište“ ima i napravi ozbiljnu saradnju i sa Memorijalnim centrom „Aušvic-Birkenau“ i sa svim memorijalnim centrima koji se bave ovom tematikom, i „Jad Vašemom“. Isto tako ću podsetiti moje kolege da je jako značajno bilo ko, nije bitno da li se bavite politikom ili bilo kojim drugim poslom, da se ode u „Jad Vašemo“ i da se vidi to, da se vidi ta tišina, ali da se vidi i da se oseti ta ozbiljnost jevrejskog naroda i države Izrael koja kada uđete u „Jad Vašem“ imate priliku da vidite fotografije ljudi koji su nastradali širom sveta od nacističke i fašističke ruke. Jevreji kažu – nećemo prestati sa našim poslom dok fotografija svakoga, a znamo svi da je nastradalo preko šest miliona ljudi, ne bude izložena u Memorijalnom centru „Jad Vašem“. I mi treba da sledimo takav primer i mi nekada moramo od drugih da naučimo.Mislim da je ovo jedna veoma, veoma značajna, strateški važna stvar za našu zemlju gde ćemo uspeti ne samo da ljudima sa kojima politički sarađujemo, sa kojima ekonomski sarađujemo, naravno i zemljama, nego i njihovim naučnicima, njihovim uneverzitetskim profesorima, ljudima sa naučnih instituta prikažemo šta se ovde dešavalo i u stvari prikažemo istinu o našem narodu, prikažemo istinu koliko je naš narod u stvari jedan od retkih naroda nažalost u ovom delu Evrope, ali i u celoj Evropi, napominjem, koje antisemitski narod. Nećete naći nijedan element u 20. veku, sem nekih ideja i ljudi koji su bili plaćeni, koji su bili pod kapom tadašnje nacističke Nemačke kao što je bio tadašnji predsednik državnog Zbora Dimitrije Ljotić, ali nisu imali nikakvo uporište u tome, niti su imali bilo kakvu podršku bilo kog dela našeg naroda i to su najznačajnije vrednosti naše zemlje i našeg naroda – antisemitizam i antifašizam.To je ono o čemu mi treba da pričamo i da govorimo na svakom domaćem skupu, na svakoj političkoj, kulturnoj, bilo kojoj drugoj konferenciji i u regionu i inostranstvu jer smo mi jedan od retkih naroda koji je podelio sudbinu sa najstradalnijim narodom možda ikada u istoriji, a to jeste jevrejski narod, za kojeg ni danas ni moderna nauka ne može da dosegne do toga i ne može da objasni zašto je jedna tada moderna država i njeno rukovodstvo odlučilo da istrebi jedan narod zato što je drugačije vere i samo zato što je druge etničke a posebno da ne govorim o tome što je to jedan od istorijski najznačajnijih naroda ne samo za teritoriju Bliskog istoka, gde oni većinski žive, nego za celi svet.Na kraju samo da podsetim Isus Hrist je bio Jevrejin i Apostol Pavle je bio Jevrej. Proganjao je Hrišćane pa se preobratio u hrišćanstvo i bio jedan od najvažnijih apostola, o kojem možemo puno da čitamo. To moderna nauka još nije uspela da objasni, a naš narod i naša država su i pored stradanja i pored velikih ucenjivanja ostali uz taj narod, ostali uz svoje principe i ostali smo i do današnjeg dana antisemiti, ostali smo i do današnjih dana antifašisti.Suštinski je jako značajno što i Ministarstvo kulture i Vlada Republike Srbije promovišu i podržavaju da kultura sećanja bude nešto što će biti conditio sine qua non funkcionisanja naših državnih institucija i da ćemo kroz veći nivo, snažniji nivo edukacije od osnovnog, srednjeg obrazovanja, naravno na fakultetima i univerzitetima stalno govoriti o tome šta se to dešavalo u Drugom svetskom ratu, ali da nam to bude podsticaj, da nam to bude prednost kada su u pitanju odnosi sa drugim narodima i drugim državama.Ovde

Jevrejskog naroda.Mi smo nažalost sebi dopustili, tu moram da budem iskren, da izgubimo propagandni rat, i da najveći propagandni rat protiv Republike Srbije, tadašnje SRJ, vode u stvari američki Jevreji, senator Lantoš, Bijogardi, sada Eliot Engel, naturalizovani američki Jevreji. Zašto? Pa, zato što smo sve vreme preko 70 godina ćutali o tome koliko smo mi bili stradalnici, koliko smo mi pomagali Jevrejima i koliko se neki i dan danas sećaju toga, ali je to nedovoljno u ovom modernom svetu, svetu interneta, novih tehnologija.Ako toga nema na društvenim mrežama, na portalima, ako se o tome svakodnevno ne govori, to pada u zaborav, a mi možemo da pitamo Žambokija, koji je danas jedan od najbogatijih ljudi u Izraelu, pa njega je spasao čovek sa Dorćola, Srbin, odveo ga u Zrenjanin. Žamboki se vraća u Srbiju tri, četiri puta godišnje. Govori u Izraelu o Srbiji. Govori o Srbima koji su spašavali Jevreje tokom Drugog svetskog rata,

podignu na svakom aspektu njen kapacitet.Završavam time što bih se zahvalio vrlo i radnoj grupi, koja je radila na izradi ovog zakona. Naravno, ministru i Ministarstvu kulture, sjajno obavljen posao i ono što je suštinski važno, da ćemo ovaj zakon nadam se, kao što smo glasali za Zakon o kompenzaciji naslednicima žrtava Holokausta, to je bio, ja mislim jedan jedini zakon u proteklih desetak godina koji je izglasan konsenzusom. Svi narodni poslanici koji su bili prisutni su glasali za to.Hvala naravno i gospodinu Goranu Vesiću, koji je uložio puno puno energije, koji je uspeo da podigne odnos jevrejske zajednice i naše zemlje i naših institucija i Vladiki Jovanu koji je isto jedan od najvećih poznavalaca Holokausta i tih